Vladimir (HDZ)** Idemo na slijedeću točku. - Konačni prijedlog zakona o policijskim poslovima i ovlastima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 329 Predlagatelj zakona je Vlada. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, europske integracije, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Ivica Buconjić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite.

prvi prijedlog odnosno prijedlog zakona u prvom čitanju prošao raspravu i na odborima saborskim i na plenarnoj sjednici kao što sam rekao slušali smo primjedbe i prijedloge i sa odbora i sa plenarne sjednice, i jedan dio primjedbi, prijedloga smo i usvojili. Ja ću vam samo ukratko obrazložiti te promjene iz ove konačne verzije Zakona o policijskim poslovima i ovlastima u odnosu na prvo čitanje. Prihvaćena je primjedba Odbora za pravosuđe na članak 5. te je taj članak uređen sukladno tekstu navedenom u izvješću Odbora za pravosuđe. Naime, tu je bila primjedba da treba preciznije i kvalitetnije urediti srazmjer između primijenjene policijske ovlasti i cilja koji se primjenom policijske ovlasti postiže. Prihvaćena je također primjedba Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u smislu nadopune članka 9. tako da u članku 9. stavku 1. navedeno je da policija uz ostalo navedeno informira javnost i o sigurnosnim uvjetima u određenim prostorima. rasprave o pitanjima informiranja prihvaćena je i primjedba zastupnika Dragutina Lesara u vezi članka 9. gdje je precizirano da informacije odnosno izvješća daje ministar, glavni ravnatelj policije i osobe koje oni za to ovlaste. Prihvaćena je i primjedba Odbora za pravosuđe na članak 13. stavak 1. točka 25. Naime, tamo je pisalo da se policijski poslovi mogu propisivati i drugim zakonom. Većina zastupnika je smatrala da nema potrebe da se drugim zakonima pa smo ovu ovu točku 25. članka 13. stavka 1. brisali. Uvažena je i primjedba Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na članak 47. pa smo u ovom konačnom tekstu zakona normirali da u slučaju privođenja i dovođenja policijski službenik mora poučiti osobu koja se privodi o pravu na branitelja. U članku 56. stavak 3. te u članku 57. stavku 3. tekst je izmijenjen prema primjedbi Odbora za pravosuđe te je navedeno da će troškovi uporabe i štete nastale uporabom tuđeg prijevoznog odnosno telekomunikacijskog sredstva biti nadoknađeni iz državnog proračuna tako da smo i tu pojasnili i razjasnili sve eventualne dileme o pravu na naknadu štete u slučaju korištenja i upotrebe tuđeg prijevoznog ili telekomunikacijskog sredstva. Isto tako, prihvaćena je i primjedba Odbora za pravosuđe te je članak 59. u točki 4. preciznije nomotehnički i normativno uređen tako da je sada jasniji i precizniji. Isto tako u članku 61. sukladno primjedbi Odbora za pravosuđe kako se u stavku 2. točka 4. radi o povredi prava vlasništva ta točka je izostavljena je dodan novi stavak 6. kojim se propisuje da će se privremeno oduzetim predmetima kojima se ne može utvrditi vlasnik postupiti prema odredbama posebnog zakona. Naime, Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima se ovo pitanje regulira i smatramo da je dovoljna ta odredba iz citiranog zakona. U člancima 73. i 74. je prema primjedbi Odbora za pravosuđe ujednačen izričaj te se svuda koristi izraz prostor. Također bilo je primjedbi na odredbu članka 74. koja govori o ulazu i pregledu tuđeg stana brisana je točka 5. stavka 74., stavka 1. i ostale su samo četiri točno precizno, taksativno nabrojane mogućnosti kada se može ući radi pregleda u tuđi dom. Također je i prihvaćena primjedba Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav pojašnjenjem članka 103. kojim je bila predviđena mogućnost postupanja policije u vrijeme izvanrednog stanja, budući da ovakvo postupanje ima predviđen manji broj europskih država ovu mogućnost smo brisali zbog toga što je mogućnost i ovlasti postupanja policije u vrijeme izvanrednog stanja propisana Ustavom i drugim zakonima pa smatramo da nije nužno da se ova ovlast i način postupanja propisuje i ovim zakonom. U cijelo tekstu zakona je prema primjedbi Odbora za pravosuđe korišten izričaj osnovne sumnje. Naime bilo je prije u nekoliko slučajeva termina osnovana sumnja ili osnovane sumnje, osnovne sumnje je pravi termin, odnosno oblik ili stupanj sumnje temeljem kojega policija može i mora postupati da bi bila efikasna. U cijelom tekstu zakona umjesto izraza "pravila posebnog zakona" koristi se izričaj "odredbe posebnog zakona", to je isto bilo istaknuto u raspravi. I posebno smo temeljem primjedbi iznesenih na raspravi o ovlasti policije za prikupljanje, procjenu i pohranu, obradu i korištenje podataka održali sastanak i sa Agencijom za zaštitu osobnih podataka izvršili smo određene i normativne i nomotehničke promjene. promjene. Sada su te promjene potpuno usklađene sa mišljenjem, stavovima Agencije za zaštitu osobnih podataka tako da smatramo da smo ovaj dio vrlo osjetljivog dijela Zakona o policijskim ovlastima puno bolje, kvalitenije, preciznije normirali i otklonili eventualne sumnje da li donošenje i primjena ovoga zakona, odnosno te glave 4. članci od 23. do 29. može dovesti u opasnost u smislu zadiranja u ljudska prava i slobode. ukratko, ovo su najvažnije izmjene u odnosu na prijedlog zakona iz prvoga čitanja. Kažem, to su primjedbe koje su bile iznesene bilo na odborima, bilo ovdje na plenarnoj sjednici i smatramo da one djelomično ovaj zakon popravljaju i da zakon ovakav kakav je sada predložen za konačno čitanje i usvajanje je zakon koji će će pridonijeti većoj učinkovitosti policije, ali i ono što sam rekao i u prvom čitanju i ponovno ponavljam, ne na račun i ne na uštrp ljudskih prava i sloboda zbog toga što policija jednostavno mora biti efikasnija i učinkovitija bez davanja novih ovlasti u smislu veće represije ili ograničavanja ili u dovođenju pitanja ljudskih prava i sloboda. Hvala lijepa. Ne vidim nikoga. Ne. Prelazimo na raspravu. Otvaram raspravu. I prvo su klubovi. U ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik Šime Lučin. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, državni tajniče. Prije više od 30 godina Margaret Tacher je tražila od Johna Aldersona, šefa engleske policije da zaustavi rudare da ne uđu u London. On joj je tom prilikom odgovorio da ako je to njena policija da joj ona naredi. Ali obzirom da on smatra da je ona narodna policija, odnosno policija građana Engleske da im on to ne može narediti jer to nije sukladno zakonu. Zapravo u ovoj priči na određeni način sažet je bit i suština postupanja policije. Ako čitate ovaj zakon vidjeti ćete da u članku 4. se dobro definira kako se obavljaju policijske ovlasti dakle, sukladno ovlastima, odnosno to je u članku 3. a u članku 4. se jasno kaže, nitko policiji ne može ništa narediti što je mimo zakona i što nije jasno definirano. Isto tako tamo stoji da policajac ima pravo odbiti naredbu ukoliko ona nije sukladna zakonu. I sada zapravo dolazimo do suštine. Mi možemo imati idealan zakon ali ako nemamo stabilan sustav taj zakon neće profunkcionirati. Hrvatska ima jedan problem a to je da vijek trajanja šefa, odnosno ravnatelja policije nešto ispod 2 godine, dakle, ovo je 7 godina, dobili smo četvrtog ravnatelja. I defacto uvijek se te smjene ravnatelja odvijaju netransparentno i one nisu, one su daleko od očiju javnosti. Nije problem po meni što je neki ravnatelj smijenjen, ali nitko u ovoj zemlji osim onoga tko je smijenio zadnjeg ravnatelja policije ne zna zašto je on smijenjen. I to je problem demokratske i pravne države. Kolega Stazić govori i spominje, je li, nekakvu korupcijsku aferu. Ja bih možda bio skloniji vjerovati aludirajući na dijalog Tacherice i Aldersona da su u pitanju seljaci koji su krenuli na pohodu u Zagreb. Ne vjerujem ja da je Pankretić naredio, da Pankretić može narediti da se seljaci zaustave, ali netko drugi sigurno da. I to zapravo, evo otvara po meni cijeli spektar problema funkcioniranja policijskih ovlasti, odnosno funkcioniranja policije. Za mene je nedopustivo da na ovakav brz način, ishitren način, o tome je nešto kolega Stazić govorio, danas donosimo ova tri zakona, dakle, o državnom odvjetništvu, o USKOK-u i o policijskim ovlastima. Da bi ZKP mogao profunkcionirati 1.7. podsjetiti ću vas, 8 godina postoji i radi radna skupina na Izmjenama i dopunama ZKP-a koji su trebali dakle riješiti taj problem istrage, predistražnih radnji itd.. I sada smo mi dobili taj zakon i nekome je palo na pamet da on mora profunkcionirati 1. 7. i onda mi moramo na brzinu tri bitna zakona koji su dijelom i provedbeni toga istoga zakona dakle, donijeti. Ja nisam siguran da će se bilo šta promijeniti 1. 7. mislim da moramo otkloniti sve iluzije, da će 1. 7. neka nova priča krenuti u borbi protiv kriminala, pa čak i uskočkim predmetima i da će se nešto krucijalno desiti. Neće. Jer svatko tko zna kako državni sustav, pa ako hoćete i pravosudni funkcionira on mora imati određenu pripremu. U nekim zemalja posebno ja ću spomenuti Austriju, prilagodba ovakvim i sličnom modelu kojeg mi danas tu gradimo trajao je 4 godine. Ja ne znam kako će ta priča i zašto žurimo krenuti 1. 7. kada defacto treba educirati i policajce, treba educirati i suce odnosno da uskočke suce, državne odvjetnike, članove USKOK-a, treba formirat timove itd., itd. Prema tome, čini mi se da nismo trebali sa ova tri zakona žuriti jer mi se čini da prema našem iskustvu u Saboru uvijek se dešava sljedeće, a to je da bitne zakone donosimo brzo pa ih onda za mjesec ili šest mjeseci moramo mijenjat. Vjerujem da obzirom da nam niti Europa nije za glavom dakle neće se otvorit ovo poglavlje koje bi se trebalo otvorit itd., itd., stvari se neće bitno promijeniti. Što se tiče samog sadržaja zakona, državni tajnik je spomenuo nekakve i naveo nekakve primjere gdje je došlo do određenih izmjena, odnosno gdje su određene primjedbe prihvaćene. prihvaćene ono o čemu smo raspravljali prilikom prvog čitanja, a to je onaj dio koji tretira ljudska prava. Dakle, još jedna priča koja mene uvjerava da ovaj zakon vjerojatno brzo neće saživit jer će biti potrebno donijeti niz podzakonskih akata i s tim podzakonskim aktima koji će morati biti vrlo detaljni, upoznat u cijelosti policijske službenika. Prema tome, i to je jedan argument da nije trebalo Dakle, vraćam se na to da izuzev dva ili tri članka nije došlo do bilo kakve razrade ili jasnije razrade provođenja tih ovlasti u onom smislu gdje postoji mogućnost i da se ne krše ljudska prava. Ja se posebno vraćam na te posebne mjere. U Hrvatskoj smo uvijek bili senzibilizirani na posebne mjere, dakle na slušanja, praćenja, imajući na umu ne tako našu davnu, ali i onu davnu povijest. Ja bih molio da mi se objasni da li je recimo praćenje, motrenje, ovim zakonom na istoj razini regulirano kao i ZKP. To znači interesira me da li policija može slušati bez naloga državnog odvjetnika. To meni nije jasno iz ovog zakona. ZKP tu je jasan. Ovdje je obrazloženje zašto moja primjedba nije usvojena, odnosno primjedba kluba SDP-a da je to riješeno Zakonom o kaznenom postupku. Sad me interesira da li je to na istoj razini. Dakle, kad smo kod posebnih mjera, nedopustivo je da u jednom dnevnom listu izađe da je neki ministar u jednom danu bio 15 dana na linku s nekim kriminalcem. Ja tu mogućnost dopuštam, ali mi nije jasno kako je taj podatak izašao van. Nitko me neće uvjerit da je taj podatak izašao van slučajno ili eventualno da se možda pogoduje nekom ministru itd. Vjerojatno je izašao van da se pogoduje kriminalcu. I na ovom primjeru sad pitam šta je sa čuvanjem podataka? Da li kolaterala, u ovom slučaju ovaj ministar koji je uhvaćen na telefonskoj vezi s kriminalcem, da li se i ti podaci čuvaju pet godina kako je predviđeno ovim zakonom, jer sam i to tražio obzirom da i tu ZKP je malo drugačiji, bar kako ja iščitava odnos ovoga što je ovdje napisano jer ovdje je de facto samo navedeno, ništa nije razrađeno. E sad, ovdje ne piše da vrijede pravila ZKP-a, onda bi to barem trebalo napisati. Zašto? Zato jer kad nekome definirate ovlasti, onda se pretpostavlja da su to nekakve imanentne ovlasti, dakle da za te ovlasti nije potrebno da ni Državno odvjetništvo ni bilo tko piše nekakve naloge, obzirom da se tu ne navodi nešto drugačije. E sad, vraćam se i na ona prva dva Zakona o USKOK-u i o Državnom odvjetništvu i ovom zakonu i tu ću završiti. Činjenica je da sa ova tri zakona mi dajemo Državnom odvjetništvu, USKOK-u i policiji na određeni način veće ovlasti ili da na određeni način tu cijelu priču liberaliziram. Istovremeno svi skupa, od ministra Karamarka pa nadalje, govorimo o politizaciji odnosno o potrebi depolitizacije policije, a dobrim dijelom se to može odnositi i na pravosuđe odnosno dijelove pravosudnog sustava. E sad dakle, ako smo dali te i takve ovlasti kakve smo dali, kakve se navodi u ovim zakonima, ne postoji de facto nijedna vanpolitička, da je tak nazovem, mjera i mogućnost nadzora. Ja sam uvjeren da afere Sesvete odnosno slučaja Sesveta, koji se također navodi kao jedan od mogućih razloga smjene ravnatelja policije Fabera, ne bi ni bilo da mi imamo ugrađen taj princip građanskog nadzora, odnosno da se građanima prezentirao nalaz što se našlo i gdje se pogriješilo ili se nije pogriješilo u tim Sesvetama, odnosno prilikom te akcije, da su građani mogli postavljat pitanja i vjerojatno bi tu priča priča bila zatvorena. Dakle, mislim da bi negdje u narednom vremenu, što hitnije, trebali u ovom domu, ako ne u Vladi, razmislit o određenim mehanizmima nadzora i kontrole iz jednostavnog razloga, da izbjegnemo zlouporabe koje su lako moguće i kao što sam rekao, iz naše ne tako daleke povijesti, često smo bili svjedoci tih zlouporaba. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Moram samo reći to da je to što je rečeno da je jedan ministar bio 15 puta na linku nekom kriminalcu objavio jedan dnevni list, ali je točno i to da je MUP to demantirao kao netočnu informaciju. Pa radi točnosti obavještavanja javnosti nek se zna i druga ta strana. Na redu je klub IDS-a, uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Hrvatska odlučila odustati od borbe Uvaženi zastupniče, niste počeli sa temom koja je na dnevnom redu pa bih vas molio da govorite o zakonu. **Kajin, Damir (IDS)** Evo vidite gospodine potpredsjedniče, znam da me nećete pustiti da govorim, ali neki podnaslovi koje sam citirao naprosto zorno oslikavaju prilike vezane uz ovaj zakon, da ne kažem stanje u Hrvatskoj policiji. Članak 1. ovoga zakona doslovce kaže da zakon uređuje policijske poslove, policijske ovlasti. Znači, nije moguće govoriti o ovome zakonu ako šutimo o onome što se u ovome trenutku u ovoj zemlji dešava u našoj policiji. Prilike očigledno nisu dobre ako cijelo ravnateljstvo prijeti kolektivnom ostavkom zbog svog bivšeg načelnika. Ako je tome tako, o tome se onda mora progovoriti i u Vladi ili na Vladi i u Hrvatskom saboru jer o tome ovisi sigurnost cijele države. Ako je tome tako, kao što je rekao Lučin u Hrvatskoj se nije dogodila depolitizacija policije, ona je do srži ispolitizirana i te politizacije u jednom tako važnom segmentu treba se plašiti, a što bi između ostalog trebao sprječavati i ovaj zakon koji je na dnevnom redu, a mi bi se protiv te politizacije trebali boriti, o njoj govoriti i normalno progovarati. Ovim zakonom razumljivo je da bi se trebala pojačati ili povećati, svejedno, sigurnost građana. Međutim, imam dojam da se na neki način vraćamo u razdoblje pred 8 mjeseci. Ja ne mogu suditi o novom ravnatelju, ima uspjeh u borbi protiv droge u Rijeci, to pozdravljam, uspio je jednu pljačku zlatnine svojoj punici razriješiti u dva dana, i to je pohvalno, ali kada se to dogodi drugima, onda razumljivo da rješenja nema. No to nije bitno, ja mu želim uspjeh, ali uspjeha neće biti ako ti ljudi na čelu tih institucija ne budu autonomni, barem poput onog ravnatelja policije u Engleskoj kojega je spominjao gospodin Lučin. Zašto sam započeo priču s bivšim ravnateljom, gospodinom Faberom? jer se ovo stanje sa smjenom zapravo to treba čitati kao unapređenjem, može reflektirati, a i reflektira se na sve djelatnike svih policijskih uprava u Hrvatskoj. šuti, to je načelo, slušaj, ne zamjeraj se, ne istrčavaj, čekaj mirovinu, to je gospodo poruka smjene gospodina Fabera. Možda griješim, ne znam, ja bih volio da griješim, ali mislim da nisam daleko od istine. Članak 4. ovoga zakona otprilike glasi da policijski službenik obavlja policijski posao i primjenjuje policijske ovlasti, citiram, po službenoj dužnosti na temelju zapovijedi nadređenog, na temelju naloga državnog odvjetnika, suda ili drugog nadležnog tijela kad je to propisano zakonom. U stavku 2. se kaže, nalog i zapovijed za obavljanje policijskog posla moraju biti utemeljeni na zakonu, jasni, što je razumljivo. Stavak 3., policijski službenik će odbiti izvršiti nalog ili zapovijed za koju je očito da se njihovim izvršenjem čini kazneno djelo o odbijanju naloga ili zapovijedi policijskih službenik će odmah izvijestiti svog nadređenog što je isto tako jasno. Tko s druge strane daje nalog glavnom ravnatelju? To je ono što možda fali u ovom zakonu, iako će mi neki reći ili spočitati da je to regulirano podzakonskim aktima. Da li je taj glavni ravnatelj onda autonoman? autonoman? Koliko je autonoman? Dokle može ići u svom postupanju? Tko ga može zaustaviti? Da li ministar, da li predsjednik Vlade? U kojim slučajevima? Dobro, netko će reći da je, kao što kažem to uređeno podzakonskim zakonima, ali mislim da ne bi bilo zgorega kada bi se i ovim, nazovimo ga to tako, krovnim zakonom ta njegova ovlast ili te njegove ovlasti propisalo. U članku 9. se doslovce kaže, citiram, policija prema vlastitoj odluci ili na zahtjev izravno ili putem sredstava javnog priopćavanja informiranja o događanjima, događajima i pojavama iz svog djelokruga koje su od interesa za građane o mjerama koje se poduzimaju te o sigurnosnim uvjetima u određenom prostoru, znači može komunicirati sa medijima itd. Ja mislim da je ta odredba, usuđujem se reći i logična, ali ja, pa možda i na svom primjeru sam se imao prilike uvjeriti da ponekad policija zna nekomu nešto i podmetnuti. A potom dok se opereš, e prošao vlak ili kao što bi Srbi rekli prošao voz. Ono što treba naročito regulirati, kako osobu kojoj je počinjena šteta nije bitno radom policije, državnog odvjetnika, suca jednom riječju, vlasti, kako tu osobu pod navodnicima rehabilitirati? To je bit. Jer svi ćemo se složiti, svi to znamo, jedan napis u novinama, jedna izgovorena riječ na Hrvatsko radioteleviziji, ma stotinu demanti to ne može jednostavno ispraviti. Jedno privođenje, recimo neke osobe, hiljadu demantija to ne može jednostavno ispraviti, toj osobi ne može pomoći. Jedna kriva sudska odluka, ma sav novac ovog svijeta tebi čast više neće vratiti. Zato jako oprezno s time. Ono što posebno treba možda regulirati, to je nadzor nad policijskim postupanjem. Da policija mora biti autonomna, to se podrazumijeva, da ravnatelj policije mora biti autonoman, također, ali taj neki unutarnji, vanjski, ne znam kakav, politički nadzor također bi trebao biti sveprisutan. To je po meni bit. Zato ja mislim, evo vidite, da je naša Vlada učinila grešku s gospodinom Vladimirom Faberom. Možda je gospodin Faber u nečemu pretjerao, ali onda to treba reći. Ne to zamagliti i onda kao onoga unaprijediti reći, pa sad će imati nešto veću plaću, imati će službenicu, biti će državni tajnik, imati Audia A6 itd. Mislim to treba jasno reći. Ne čovjeka, kao što nam je poručeno ne znam s desnog veznog prebaciti na lijevog ili sa špice na desnog ili lijevog veznog ako je nešto griješio. Jer netko može, jedan Šuker je bio sjajan centarfor, ali tu njegovu ulogu ne bi mogao odigrati ni Boban, ni Prosinečki koji su bili najbolji u onom trenutku na svijetu na mjestu na kojem su igrali. I tako isto kod ovih rošada, najbolji ravnatelj. Pitanje da li može biti najbolji državni tajnik ili obrnuto. Znači tu tajanstvenost ili pobuđuje određenu sumnju i onda razumljivo da ljudi o tome i progovaraju. Ja se apsolutno slažem da svatko normalno u svom radu bude što je moguće autonomniji, ali razumljivo i tu autonomnost valjda kontrolirati, usmjeravati jer ovaj segment društva, policije itd., općenito tih represivnog aparata je naročito osjetljiv. I zato se Sabor ne može isključiti i ne smije isključiti o radu policije. Članak 51., kaže se ovdje privremeno ograničenje slobode kretanja, u zakonu, citiram, propisanom slučaju može se privremeno ograničiti pristup kretanja u određenom prostoru, objektu zadržati osobe itd. Kako je moguće kada već govorimo da se može privremeno ograničiti pristup kretanja onda si čovjek postavlja pitanje, kako je moguće ne znam da hrvatskoj policiji policiji ili ajde recimo hrvatskim vlastima nama, svatko tko želi naprosto pobjegne u Bosnu i Hercegovinu i obrnuo. Da svakog kriminalca iz Bosne i Hercegovine koji ima hrvatsko državljanstvo mi prihvaćamo, ne sankcioniramo jasno kada ga već možemo izručiti Bosni i Hercegovini, Srbiji ili obrnuto. Ja mislim da toga nema nigdje na svijetu i to treba hitno riješiti, pa ako treba, a trebat će i izmjenom Ustava Republike Hrvatske. Krivac za to njihovo bježanje preko granice je policija, krivac za njihovo nekažnjavanje i udomljavanje na ovim prostorima su jasno hrvatske vlasti. Ono što je sigurno novo u ovom zakonu, to su ovi članci od 56., 57, 57., 59. itd. to je bilo moguće i i do sada. Netko će reći da nije bilo propisano policijski službenik može i bez pristanka osobe uporabiti prijevozno sredstvo itd. ali to je de facto tako egzistiralo u praksi. Članak 74. "policijski službenik može bez pisanog naloga ući i obaviti pregled tuđeg stana i s njim povezanih prostora ako to držatelj stana ili stanar traži. Drugo ako je to prijeko potrebno zbog poziva u pomoć". Logično. "Ako je to prijeko potrebno radi otklanjanja ozbiljne opasnosti". Logično. "Radi izvršenja naloga o dovođenju" i da sada ne citiram Znači, u tuđi dom policajac može ući temeljem posebnog zakona. E tu sada nastaje problem. Mislim da bi taj posebni zakon na neki način trebalo prepisati ili te odredbe prenijeti i u ovaj zakon. Neću ja govoriti o nečemu što je malo prije onih 15 kontakata govorio gospodin Lučin. To je potpredsjednik demantirao i to je dobro. Međutim, sve u svemu mislim da je to ulaženje u tuđi stan, privođenje itd. preozbiljna materija i koja bi na neki način po mom sudu trebala biti regulirana ovim krovnim zakonom. je to regulirano marginalno, posebnim zakonom ili zakonima, zapravo postupcima ministra podzakonskim aktima se rješava taj problem, da se tako izrazim, suštinski. Dok je tome tako, ja mislim da rad policije neće biti u ovoj zemlji dovoljno transparentan. A taj rad mora biti dovoljno transparentan ako hoćemo imati ono što trebamo imati puno povjerenje u policiji. Zato je smjenu zapravo unapređenje gospodina Fabera trebalo transparentno i obrazložiti. Ja pozdravlja da se javno snimanje npr. u ... /Govornik se ne razumije/ ... koji je to članak 79. unaprijed najavljuje, O.k., članak 81. da ga sada ovdje ne citiram. Međutim za kraj, uloga ministra policije znači ili Ministarstva unutrašnjih poslova ona je izuzetno bitna u ovoj zemlji. Uvijek će biti jedna od najznačajnijih funkcija u Vladi. To se jasno ne regulira ovim zakonom nego drugim, to nije sporno. Ja osobno držim da gospodin Karamarko radi dobar posao da treba u njega imati povjerenje, jer je čovjek preuzeo MUP u jednom od najdelikatnijih trenutaka, ali isto tako da o ravnatelju policije nema što odlučivati premijer, njego da o njemu mora odlučivati kako to zakon propisuje sam ministar. O tome u velikoj mjeri ovisi i sigurnost pojedinca i sigurnost institucije i građana, odnosno zemlje u cjelini. Međutim, mislim da ovdje ima previše diskrecije, ne o postupanju ministara, već u slobodi donošenja pojedinih podzakonskih akata što je regulirano ovim člankom 103. na dalje. Znači, i ministar mora isto tako uživati i povjerenje imati puno slobodu uredu, Sabor ga treba kontrolirati, sve to stoji. Ali podzakonske propise ovakve materije, ove težine treba po mom sudu pretočiti u zakon, pa ako treba na taj način ojačati položaj Hrvatskog sabora. Znači zalažem se između ostalog kroz ovaj zakon i za jačanje uloge Sabora i za slobodu ministra,

prepuštajući da izvršna vlast podzakonskim aktima regulira bitno, a Sabor da to na kraju pokriva nečim o čemu marginalno odlučuje. Sve u svemu mislim da je ovaj zakon jedan napredak, može ga se podržati ili biti suzdržan svejedno. Ali da bi trebalo .../Govornik se ne razumije./ ... Imamo dva ispravka netočnog navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Berislav Rončević. Izvolite. **Rončević, Berislav (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ispravljam netočan navod uvaženog kolege Kajina koji je u tijeku rasprave za nekoliko kako je on osuđenih osoba preko granice okrivio policiju. Kolega Kajin, u toj fazi postupka policija nema ovlasti stavljati i privoditi ljude u pritvor. Budite toliko hrabri, pa onda ukažite na propuste i predsjednika, odnosno sudskog vijeća i za propuste državnog odvjetništva koji po zakonu imaju taj instrumentarij. U toj fazi postupka policija nema instrumentarij, policija ne može ovdje diskrecijski postupati, jer tada bi tek nastao problem. Da policija bez pravne osnove nekoga nekoga pritvara, nekoga zadržava. Borimo se za transparentnost policije, policija nema te ovlasti i onda ako imate dovoljno hrabrosti ukažite i na propuste nekakvih zvučnih imena koji su propustili uložiti sve mehanizme, a imali su sukladno zakonu. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Frane Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Kajin netočno ste rekli da je potpredsjednik gospodin Jarnjak demantirao da je netko od kriminalaca kontaktirao navodno sa nekim od ministara. On je obrazložio samo da je policija to demantirala. Dakle tu je velika razlika, dakle rekli ste netočno. I druga stvar, rekli ste da premijer ne bi trebao odlučivati o tome tko će biti ravnatelj policije. Vlada odlučuje na prijedlog ministra. Dakle premijer naravno da treba sudjelovati u toj odluci, ali ću vas podsjetiti da ova Vlada po prvi puta javnim natječajem nakon što smo izmijenili zakon prije godinu dana počela dovoditi ravnatelja policije. Niste se bunili kada je recimo kao politički aktivist kao što je Ranko Ostojić koji sjedi u redovima SDP-a bio imenovan za ravnatelja policije. To vam nije smetalo. Bez dobacivanja. Idemo dalje. Rasprava po klubovima. Na redu je klub HDZ-a uvaženi zastupnik Berislav Rončević. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, uvaženi predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Pred nama se nalazi Konačni prijedlog zakona o policijskim poslovima i ovlastima koji je izrađen u svrhu poboljšanja i djelotvornosti rada policije te zaštite temeljnih prava i sloboda građana. Ovim zakonom se predlaže osuvremenjivanje ustroja policijskih poslova, usklađuju se pravila policijskog postupanja s međunarodnim standardima i sa sustavima policijskog zakonodavstva u europskim zemljama. Važeći Zakon o policiji je da tako kažemo sveobuhvatni policijski zakon koji uređuje organizacijske, postupovne, radne i stegovne odnose a upravo predloženi zakon to mijenja i izdvaja pravila postupanja zasebnim uređenjem policijskih poslova i ovlasti te tako i na ovaj način slijedi pristup značajnog broja europskih zakona koji uređuju ovo područje. Dakle, predloženi zakon uređuje policijske poslove i policijske ovlasti kojima se obavljaju ti poslovi. Uređenje policijskih poslova bitno je za učinkovito otkrivanje kaznenih djela za koja se progoni po službenoj dužnosti kao i prekršaja. Predlagatelj detaljno kroz norme zakona propisuje policijske poslove koji se obavljaju primjenom policijskih ovlasti bilo po službenoj dužnosti na temelju zapovijedi nadređenoga ili na temelju zahtjeva nadležnog državnog odvjetnika, suda ili drugog nadležnog tijela kada je to propisano zakonom. Svi znamo da policijsko postupanje treba biti uokvireno zakonom, jasno uređeno ali jednostavnije, brže i ekonomičnije a policijski posao mora biti uređen posebno u situacijama u kojima se njegovim obavljanjem zahvaća u temeljna prava i slobode građana. Stoga je zakonom i propisana odredba po kojoj će policijski službenik uvijek primjenjivati policijsku ovlast kojom se u najmanjoj mjeri zadire u slobode i prava čovjeka a da se istodobno postiže svrha obavljanja policijskog posla. Znamo da je policija ta koja raspolaže fizičkom prisilom i upravo tu prisilu može i mora ostvarivati te za to mora imati uporište u okvirima propisanim zakonima. Zakon uređuje iznimno važan sustav radnji kojima se postupa u otkrivanju kaznenih djela za koje se progoni po službenoj dužnosti i prekršaja i njihovih počinitelja ali i poduzimanju mjera otklanjanja opasnosti i sprječavanja počinjenja kaznenih djela i prekršaja. Predloženi zakon postaje jedan od najvažnijih izvora koji uređuje postupanje policije u obje ključne komponente djelovanja, i preventivnoj i represivnoj jer upravo je policija jedina među tijelima državne vlasti koja raspolaže fizičkom prisilom a tu prisilu mora i može ostvarivati u strogim okvirima propisanim zakonom i na način koji se uređuje na temelju ovlasti utemeljene na zakonu. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima uređuje postupanje policije prije poduzimanja radnji uređenih pravilima kaznenog postupka te time upotpunjuje cjelinu zakonskog uređenja u kojoj središnje mjesto imaju pravila kaznenog postupka. Zakon razvrstava policijske poslove u trinaest skupina a za njihovo provođenje propisuje 25 policijskih ovlasti koje detaljno normira kroz predloženi tekst zakona. Važnost ovog zakona mora biti na području učinkovitog otkrivanja kaznenih djela, poduzimanju mjera otklanjanja opasnosti i sprječavanja kaznenih djela i prekršaja, postupanja policije u skladu s novinama i pravilima kaznenog postupka. Ovim zakonom se treba odgovoriti zahtjevu za poboljšanjem policijske učinkovitosti, pravovremenosti intervencija, sigurnosti građana u pravcu prevencije sa što manjim zadiranjem u temeljna prava i slobode. Razmatrajući detaljno odredbe predloženoga zakona vidljivo je da se ovim propisom uređuje taksativnost polazišta obavljanja policijskog posla, razmjernost povoda i cilja obavljanja policijskog posla, obavezna primjena mjere kojom se isti cilj postiže manjim zahvatom u prava i slobode, pravo odbijanja izvršenja nezakonitog naloga, opću dužnost otklanjanja opasnosti i suradnja s drugim tijelima. Iščitavajući ovaj tekst konačnog prijedloga zakona razvidno je da je predlagatelj Vlada Republike Hrvatske detaljno razmotrila predloženi zakon i sve njegove odredbe, da je razmatrala sve primjedbe koje su iznijete u raspravi ovoga zakona kada je bio u prvom čitanju i na odgovarajući način ugradila u ovaj konačni prijedlog pri čemu je svakako i na ovaj način došlo do poboljšanja teksta kako sadržajno tako i nomotehnički. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje Zakona o policijskim poslovima i ovlastima jer smatramo da je predloženi zakon kvalitetan i da nudi dobra rješenja koja će na najbolji način osuvremeniti obavljanje policijskih poslova na dobrobit svih naših građana a i sustava u cjelini. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Sada je na redu klub HNS-a i uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. I klub Hrvatske narodne stranke podržat će donošenje ovog zakona Konačnog prijedloga zakona o policijskim poslovima i ovlastima kao i sve ove koje smo prethodno raspravljali i Zakon o državnom odvjetništvu i Zakon o USKOK-u iz vrlo jednostavnog razloga. Naše određenje, osobno određene i svijest da u ovoj državi našim građanima trebamo osigurati sigurnost, da našim građanima moramo osigurati mogućnost i da svi građani u ovoj državi trebaju imati istu šansu i istu mogućnost u svom svakodnevnom životu. Činjenica je i dobro je da prije nepunih mjesec dana provedena rasprava u prvom čitanju o ovom prijedlogu zakona. Primjedbe i prijedlozi koji su bili tada izrečeni uglavnom su uključeni u ovaj tekst zakona, ponavljam uglavnom. Raspravu zašto nije nešto drugo uključeno ili koji su razlozi da nije uključeno sasvim sigurno rasprava je moguća ali ona u ovom trenutku po nama u klubu Hrvatske narodne stranke nije ni bitna. Naime, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima njegov cilj, njegova namjera je i obveza pojednostaviti i poboljšati učinkovitost policije te osuvremeniti ustroj policijskih poslova uz čvrstu zaštitu temeljnih građanskih prava i sloboda. Već je kolega Lučin citirao jednog engleskog policajca, ja ću jednog engleskog lorda davno, davno, tamo negdje '30.-tih godina, izjavu u parlamentu na temu policije. A on kaže: "Ako već moramo imati policiju, onda treba, onda ona treba biti naša, policija svih građana, javni servis svih građana.". Da li mi to imamo danas? Da li ćemo imati i primjenom ovoga zakona? Poučeni iskustvom, vrlo negativnim i lošim događajima i događanjima kojima smo svjedoci i mi i svi građani ove države koji su na koncu konca i prije nekoliko mjeseci i rezultirali smjenom tadašnjeg ministra policije, rezultirali su promjenom ravnatelja policije i ovdje u ovoj sabornici svi smo dali podršku toj odluci Vlade, toj odluci premijera prije svega da se krene u taj proces jer jednostavno događaji i događanja oko nas u to vrijeme, zahtijevala su jednu takvu reakciju, ne u to vrijeme i davno, davno prije. Međutim, spremnosti onih koji su preuzeli odgovorno vođenje ove države, to toga vremena nije bilo i nažalost puno toga se desilo vrlo loše, čak i tragično, a da bi se krenulo u potrebne nužne promjene. I svi smo dali podrške. I danas ćemo vrlo vjerojatno dati podršku i ovom zakonu. Detalji koje je spomenuo, a oni su vrlo važni, koje je spomenuo kolega Lučin, rokovi, edukacija, razrađene mjere. Sve to treba. Sve to možemo i raspraviti i donijeti, usvojiti. Ali opet se postavlja ključno pitanje a to je provedba. Što nam garantira da će to biti i provedivo. Što? Promjena zakona? I prije smo imali provedbe zakona. I što se dogodilo? Ono čega smo svjedoci. I onda kada nas netko sa strane pritisne, brže, bolje napravimo kadrovske i kozmetičke promjene i opet sve dalje po starom. Spomenuto je danas u sabornici i ja ću spomenuti slučaj Brodosplita. Da li je policija, da li je državno odvjetništvo odradilo svoj dio posla za ono što su plaćeni? Da li su dali odgovor hrvatskoj javnosti. A evidentno je, mislim ne možemo zanijekati da se u Brodosplitu nije desilo ništa. Ne možemo to zanijekati. Međutim, odgovora, institucije sustava kao što naš predsjednik Mesić često upotrjebljava, taj izraz nisu dali sve odgovore. Slučaj "kamioni", nabavka vojnih kamiona. Vrlo nepravedno prema našem kolegi saborskom zastupniku

i dio toga povjerenstva donio svoj zaključak. Dio. A policija, državno odvjetništvo, što su oni rekli o tom slučaju, da li je to korektno prema našem kolegi Rončeviću? Ja mislim da nije. A istovremeno da li je policija, da li je državno odvjetništvo na tom primjeru odradilo svoj dio posla? Nisu imali zakonsku podlogu? Smiješno. Imali su. I temeljem čega, mislim temeljem kojih postupaka možemo očekivati i mi ovdje koji raspravljamo o ovim zakonima, uskoro, nekakvih sat vremena ćemo ih vrlo vjerojatno i usvojiti, ali temeljem čega možemo očekivati da će se nešto promijeniti? Iskustvo do sada govori da neće. Moja predsjednica kluba, gospođa Pusić, u prethodnoj raspravi o USKOK-u rekla je vrlo jasno, naš čeka poglavlje 23. I otvaranje i kasnije zatvaranje. I ovo o čemu danas raspravljamo su elementi, ključni elementi za buduće zatvaranje. Ja se toplo nadam da ćemo, da se neće dogoditi da će se u pretpristupnim pregovorima prije riješiti problem sa Slovenijom nego poglavlje 23. Na Slovence ne možemo utjecati, ali na ovo možemo utjecati. Ali kaj smo napravili do sada? I na kraju jedna vrlo važna, vrlo važna tema. Tema se zove depolitizacija hrvatske policije. Svi smo suglasni oko toga, svi i desna strana i lijeva strana i sredina, svi smo suglasni da je potrebna i nužna depolitizacija hrvatske policije. smijenjeni ravnatelj policije u svom nastupnom govoru zajedno sa ministrom policije vrlo jasno su rekli da se kreće u depolitizaciju hrvatske policije i napravljeni su određeni koraci u pojedinim političkim upravama promijenjeni su ljudi. Da li je to sada njemu minus? Da li je to razlog njegove smjene? Ja želim vjerovati da nije ali istovremeno da li itko od nas ima bilo kakav argumenta da može u to vjerovati? razumije./… politizacije vrlo slikovito je u to vrijeme opisao stanje u sustavu, za koje je dobio kritike i to vrlo snažne i javne od premijera. A to je bilo dugogodišnje zamatanje smrdljivog sadržaja u celofanu. Je li to točno ili nije točno? Događanja koja su bila do tada i sada govore da je i to prisutno. Političko kadroviranje i uključivanje provjerenih kadrova, pa to je evidentno. Poznato je i to je javna tajna, prilikom svakog natječaja za prijem u policijsku službu da se vrše stranačke konzultacije. Jel' to depolitizacija? Nije. Da li onda od takvog sustava možemo očekivati nepristranost i poštivanje, ustvari provođenje svojih svakodnevnih poslova temeljem zakona, zakona pred kojim smo svi jednaki? I ova smjena ravnatelja policije, gospodina Fabera, koja je tu poruka novom ravnatelju policije koji je isto nestranačka osoba, ali koja mu je poruka? Poruka mu je ujedno i putokaz kako se on mora ponašati ako želi zadržati svoju funkciju. To usvajanje ovog zakona definitivno ne može spriječiti i nema utjecaja na takvu poruku. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke želimo vjerovati da će policija postati i biti jedan profesionalni aparat za provođenje zakona, zakona koje mi donosimo u ovom Hrvatskom saboru. I zato dajemo podršku i ovom tekstu zakona, dajemo podršku svim prijedlozima i tekstovima zakona koji smanjuju mogućnost bilo kakve korupcije, svim tekstovima zakona koji daju jednostavno jedno ohrabrenje da ipak ima šanse da postanemo mala zemlja ugodno življenja, a ne mala zemlja za veliki kriminal. I nadam se da u vremenu pred nama, oni koji su to zaduženi, a to je prije svega Vlada Republike Hrvatske, da većinska koalicija u ovom Hrvatskom saboru i budite sigurni i vi u većinskoj koaliciji i slijedom toga i Vlada Republike Hrvatske, da ćemo vas mi iz oporbe podržavati ukoliko idemo u pravcu da zakoni koje donosimo da ti isti zakoni budu i primijenjeni i da po tim zakonima svaki građanin ove države ima istu sigurnost i istu šansu. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo dva ispravka netočnih navoda. Htio bih samo kratko intervenirati i kao predsjedavajući, ali i kao bivši ministar unutarnjih poslova. Kad bi netko sa strane slušao ove rasprave ispalo bi da Hrvatska policija je nesposobna, neučinkovita, da u Hrvatskoj vlada samo kriminal, da ti policajci ne rade svoj posao, da slušaju samo stranačke šefove u tom poslu. Ja vas moram demantirati da tisuće tih policajaca radi profesionalno, odgovorno, vrlo težak i složen posao i da je Hrvatska sigurna zemlja. Zahvaljujem. A sad idemo na ispravke netočnih navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Poštovani kolega, rekli ste da je o "aferi kamioni" raspravljalo saborsko istražno povjerenstvo i da je samo dio povjerenstva donio svoje zaključke. Utoliko je vaš navod netočan. Dio povjerenstva iz redova parlamentarne većine jest donijelo svoje zaključke i oni su ušli u izvješće, ali je dio povjerenstva iz redova parlamentarne manjine također donijelo zaključke u vidu izdvojenog mišljenja, što je u skladu sa Zakonom o istražnim povjerenstvima. To izdvojeno mišljenje sastavni dio je izvješća i upravo jučer su vam na klupe podijeljene i ove tabele iz tog izdvojenog mišljenja gdje je posve razvidno u analizi tih tabela koliko su kamioni plaćeni, a koliko su mogli biti plaćeni da se vodilo računa o državnome novcu. Zahvaljujem, i na vrlo korektnom ispravku netočnog navoda. Drugi je netočan navod, uvaženi zastupnik Frane Matušić. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Pa netočan je navod da nismo dovoljno napravili za otvaranje poglavlja 23. Naima, poglavlje 23. je što se Hrvatske tiče spremno za otvaranje jer smo ispunili sva mjerila. Riječ je o poglavlju pravosuđu, a inače za širu javnost treba reći da je to poglavlje koje je prvi put uvedeno u slučaju hrvatskog pregovaranja s najmanje je zapravo acquisa odnosno pravne stečevine Europske unije i otvara najviše političke, upravo mogućnosti političkog utjecaja na proces koji se događa u Hrvatskoj. Ali Hrvatska je sva mjerila za otvaranje tog poglavlja ispunila, sve ono što se očekivalo od Hrvatske. I u tom smislu i policiji i Ministarstvu pravosuđa i svima onima koji sudjeluju u tom procesu treba čestitati na tom dijelu, ali nažalost zbog sasvim drugih razloga se ta poglavlja ne otvaraju, da sad tu priču dalje ne širimo, to već svi znaju. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** iscrpili raspravu po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa, poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Prvo želim priznat da sam očekivao pa čak i priželjkivao da će danas ovaj Zakon o policijskim ovlastima u Saboru predstavljati i tumačiti novi državni tajnik koji je nedavno promaknut, unaprijeđen s mjesta centarfora u prednjeg veznog. No nažalost njega nema, a vjerujem da on najbolje zna funkcioniranje policije i problema u ovlastima i zakonodavnim rješenjima. A zašto ga nema, pustimo sad na stranu. Drugo, u uvodu želim danas po drugi put intervenirati, a i kolega Kajin nažalost kao saborski zastupnik šalje krive poruke hrvatskoj javnosti i policiju optužuje da je ona kriva kada okrivljenici pobjegnu iz Hrvatske ili odu iz Hrvatske, bježeći pred ili uoči izricanja sudskih presuda. policija doista nema nikakve ovlasti bilo koga zaustaviti da napusti teritorij Republike Hrvatske ako Državno odvjetništvo nije predložilo, a sud prihvatio, donošenje mjere zabrane napuštanja teritorija Republike Hrvatske i oduzimanja putnih putnih isprava. Dakle, u svim slučajevima kada su okrivljenici otišli iz Hrvatske i sakrili se iza dvojnog državljanstva, propust je Državnog odvjetništva na čelu s Mladenom Bajićem, a ne hrvatske policije. Mislim da to mora biti jasno i ponavljano tako dugo dok se ne shvati i ne razumije jer policija ima i dosta drugih problema i ne trebamo joj pakirati ono što nije njena odgovornost, a zahtijevati od policije da zaustavi te ljude koji imaju putne isprave i kad napuštaju teritorij Republike Hrvatske je zazivanje zloupotrebe od policijskih ovlasti. U Parlamentu se to ne smije raditi. Postoje zakonodavna rješenja nadležna tijela koja na vrijeme mogu sprječavati bijeg ili odlazak okrivljenika u u oči izricanja sudskih presuda. Bez obzira da li imaju samo hrvatsko državljanstvo ili još nekoliko njih. A sada o ovom tekstu zakona u drugom čitanju, meni je gospodine državni tajniče drago da ste neke od mojih primjedbi iz prvog čitanja ugradili u ovaj tekst zakona, ali ostaje moja velika sumnja i spor oko članka 26., a zbog članka 28. Naime, člankom 28. građanima daje pravo da izvrše uvid u zbirku podataka u dijelu osobnih podataka koje je policija o njima sastavila. Da bi građani koristili to pravo, moramo biti jasni u odredbi članka 26. i razjasniti nekoliko dilema. Nije sporno da ovo 4. poglavlje zakona regulira policijske ovlasti, policiji daje ovlast da vodi zbirku podataka. Dakle, taj dokument zove se zbirka podataka. Ona se sastoji od osobnih podataka, stavak 1. članak 26., osobnih podataka, ali i o operativnim saznanjima, članak 26. stavak 2. U prvom čitanju sa obrazloženjem koje ste dali nakon moje rasprave moram priznati ste me malo zbunili pa sam zato sada pažljivije iščitavao cijelu glavu glavu 4. Operativnih saznanja, gospodine državni tajniče, o kome? O građanima Republike Hrvatske koji su dio zbirke podataka? Zbirka podataka sastoji se od osobnih podataka, tako u zakonu piše i operativnih podataka ili saznanja. Sad vas lijepo molim da mi objasnite koji su to osobni podaci koje policija uvodi u zbirku podataka po članku 26.? Što je to, ime i prezime? Datum i mjesto rođenja, mjesto stanovanja, mjesto rada? Gdje radim? Imam, nemam ljubavnicu? Što? I ako imam pravo na uvid u te podatke, pa što će mi uvid o osobnim podacima ako su to osobni podaci? Jer nigdje u zakonu nije precizirano koji su to osobni podaci u glavi 4 iz članka 26. I onda imate propisano kako dugo neke od tih osobnih podataka čuvate i kada nastupa potreba za njihovo brisanje. Dakle, to je moje prvo pitanje. Dajte mi ilustrirajte na primjeru, bilo kojem želite, koji su podaci o meni osobni podaci koje policija može unijeti u zbirku podataka? To je prvo pitanje. I drugo, operativna saznanja, podaci o operativnim saznanjima, stavak 2. članka 26. Imam pravo na uvid u njih ili ne kao građanin? Ima li građanin pravo, a ti podaci se čuvaju trajno, svi ostali se brišu za 5 ili 10 godina? Ovdje piše da se podaci prikupljeni, odnosno operativna saznanja čuvaju trajno. Drugo pitanje moje, dakle imam li pravo uvida u njih? I treće moje pitanje, ali molim kratke i decidirane odgovore. Objasnite mi na sljedećem primjeru, gospodine državni tajniče, policija dobije nalog Državnog odvjetništva na temelju kaznene prijave za počinjenje kaznenih djela, nalog da ispita navode iz prijave. Nakon završene kriminalističke obrade u kojoj ste došli do operativnih saznanja i unijeli u zbirku podataka, ustanovi li se da navodi iz prijave nisu točni i da nema počinjenja kaznenog djela, policija odgovor šalje i daje Državnom odvjetništvu koje je zatražilo kriminalističku obradu, je li tako? Da li ti podaci koje je policija o meni prikupila kriminalističkom obradom temeljem naloga državnog odvjetnika spadaju u podatke iz stavka 2. članka 26. podaci podaci prikupljeni operativnim saznanjima koji se čuvaju trajno, dakle nikada se ne brišu iz evidencije građana? I drugo, da li u tim podacima o operativnim saznanjima samo navodite činjenicu kriminalističke obrade ili i rezultat kriminalističke obrade? Dakle da li u dosjeu građana trajno ostaje napisana činjenica ili upisana činjenica i podaci prikupljeni operativnim radom ili upisuje se i rezultat, dakle nije utvrđeno počinjenje kaznenog djela? Mislim da su moja pitanja vrlo jednostavna pa očekujem i takve odgovore, a posebice mi je značajno dakle da li po članku 28. građanin ima pravo zahtijevati uvid u cijelu zbirku podataka prikupljena temeljem članka 26. ili samo ono što niste crnim flomasterom boldali da se ne vidi čitati? Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Sada je na redu uvaženi zastupnik Igor Dragovan. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Prošla godina je bila teška što se tiče sigurnosti i osjećaja građana da im država može garantirati miran i spokojan život i činjenica je da smo o tome ne jedanput razgovarali u ovoj sabornici. Činjenica je isto tako da smo kao odgovorni ljudi u opoziciji upozoravali da neke stvari u sustavu nisu dobre, da neke stvari treba mijenjati, da ih treba mijenjati u interesu građana i da se nešto što je loše ne može braniti jedino i isključivo golom statistikom jer statistika sigurno i definitivno ne stvara osjećaj sigurnosti ili nesigurnosti kod građana. Pa ću i vama reći, gospodine potpredsjedniče, jeste danas imali jednu intervenciju koja je na sličan način bila i u ovom Domu kada smo govorili o sigurnosti, odnosno o stanju sigurnosti, odnosno o toj točki dnevnog reda, gdje ste malte ne na određeni način opoziciju i one koji su zabrinuti upozoravali na situaciju koja nije dobra, praktički optužili za izdaju. Da bi nakon toga svjesni svega onoga što se događa i nažalost nemilih događaja zbog kojih nitko nije sretan što su se dogodili, nego smo izuzetno žalosni što su se dogodili se situacija uozbiljila i stvorio jedan ozbiljan politički konsenzus u cilju da se izađe iz problema, da svi stavimo glave zajedno i da se odlučno suprotstavimo svim oblicima kriminala, prvenstveno organiziranom kriminalu koji je u tom trenutku se pojavila percepcija uzeo previše maha u Hrvatskoj. Samim time ne samo što je stvoren politički konsenzus oko toga da se neke promjene moraju napraviti, da više tako ne ide, da stanje sigurnosti nije idealno i da se stvari moraju mijenjati. Ne samo o tome da bi se to postiglo osim političkog konsenzusa mora pripremiti jedan zakonodavni okvir koji omogućava efikasniju, bržu učinkovitiju borbu protiv organiziranog kriminala i ne samo organiziranog kriminala, korupcije i svih vrsta kriminala, nego u cijelom tom paketu mora biti definirana i određena kadrovska križaljka koja će nas sve skupa podsjetiti da je ovdje u ovom Domu u svojim govorima i jedan i drugi ministar u tom trenutku novo imenovani govorim o ministru unutarnjih poslova i ministru pravosuđa su najavili i govorili o određenim stvarima pa između ostalog tako i ministar unutarnjih poslova Karamarko naveo potrebu u smislu izmjena zakonodavnog okvira i novi Zakon o policijskim ovlastima tada govoreći da je u završnoj fazi. Završna faza je kao što vidimo malo duže trajala od onoga što bi se moglo tretirati kao završna faza i danas smo dobili drugo čitanje i vjerojatno će biti i Još jedanput ću ponoviti svoje mišljenje, a to je da je svaki zakon dobar, odnosno da može biti najsavršeniji, ali ako ljudi koji postupaju po tom zakonu ne rade svoj posao profesionalno, neopterećeni od politike, onda je upitno i rezultat provođenja toga zakona. Ali da se vratim na još jednu vrstu konsenzusa, a to je konsenzus oko ljudi koji su trebale biti garancija da će se promjene uistinu dogoditi i da je čvrsta politička volja iza tih ljudi, da imaju odriješene ruke u poslu u čemu su stručni, osposobljeni, efikasni i taj posao znaju raditi. I tada je rečena jedna stvar i ovdje ministar unutarnjih poslova je rekao otprilike ovako. "Naime, svaka moderna policija u svojoj suštini je karijerna i hiearhijski organizirana služba, gdje napredovanje u službi nužno ovisi o stručnoj spremi, radnim rezultatima, godinama staža, te stručnim i socijalnim kompetencijama gdje se policijskim rukovoditeljem relativno teško postaje, ali se te iste rukovoditelje još teže smjenjuje". Mislim da ga je vrijeme demantiralo. Vrlo lako se smjenjuje policijske rukovoditelje, a ako se vrlo lako smjenjuje policijskog rukovoditelja na najvišoj razini, a to je glavni ravnatelj policije, onda nema sumnje da je puno lakše smijeniti i ostale rukovoditelje. Ali isto tako je ministar rekao da stalne kadrovske promjene u policijskom menadžmentu i na razini policijskih uprava, ravnateljstva policije i ministarstva unutarnjih poslova u cjelini u proteklih 15 godina jasno pokazuju da nismo mijenjali i gradili novi sustav već samo smo mijenjali ljude i to netransparentno uz ogroman utjecaj različitih političkih struktura i interesnih skupina. I da tako imenovani rukovoditelji nemaju autoritet onaj najosnovniji potreban u svom zvanju, a to je struka. I sada imamo slučaj da je "unaprijeđen" glavni ravnatelj policije, a da ovaj odnosno mi kao zastupnici u Hrvatskom saboru, ja sam to pitanje postavio i na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, jer smatram da imamo pravo postaviti takvo pitanje i tražiti odgovor na to pitanje. Dobio ga ili ne dobio, razlozi zašto je to napravljeno? Zato što smo iz jednostavnog razloga u ovom Domu oko ljudi postizali određeni konsenzus koji će biti garancija da će se stvari pomaknuti s mrtve točke. Nažalost i bojim se da od toga političkog konsenzusa i političke volje za obračun sa organiziranim kriminalom, korupcijom i ostalim vrstama kriminala koji se događaju oko nas od konsenzusa odustaje vladajuća većina. Bojim se da to nije dobro i bojim se da će se situacija vratiti u onakvu kakvu smo prošli prošle godine. Ali uredu vi za to preuzimate odgovornost, vi ste tako odlučili i nemojte se ljutiti kada budemo i dalje upozoravali da taj posao nije dobar. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Samo vrlo kratki osvrt jedan na raspravu. Netočno je da sam je proglasio da je rasprava bila, da sam nekoga proglasio da je izdajnik, već vam je odgovor na ovo vaše što ste rekli kada je Velika Britanija proglasila Hrvatsku da je nesigurna zemlja zbog i to su izvadili iz rasprave u Saboru, nesigurna zemlja za putovanje u Hrvatsku. Da im sada ne citiram do kraja da bi kasnije i demantirali. Prema tome, ali ću vam kasnije dati izvadak

kolege. Konačni prijedlog Zakona o policijskim poslovima i ovlastima na papiru, a na djelu u biti zakon o suzbijanju policijskih ovlasti to je na djelu. Imamo politiku koja izbija policiji zube i onda joj se ruga da je krnjava. Neće da ih zaštiti i onda kada je napadaju kriminalci, kada pucaju od njih. Odbijaju se prijedlozi naši koje smo tražili 2003. smo to bili i kroporirali u naše kazneno zakonodavstvo da ubojstvo policajca bude kažnjeno novom kaznom, kaznom doživotnog zatvora. Dakle, kako će se ovaj zakon ostvarivati, kakvim mi poslovima i ovlastima govorimo kada je danas na djelu apsolutna politizacija policije. Istina je da postoje tu ljudi koji su obučeni za taj posao, koji ništa drugo ne žele nego raditi po zakonu, ali im to politika ne da. Naime, priča danas govoriti o Konačnom prijedlogu Zakona o policijskim poslovima i ovlastima u ovom zakonu koji je trebao biti donesen prije godinu dana da bi mogao imati vacatio legis da bi zajedno sa ZKP-om Zakonom o državnom odvjetništvu i Zakonom o USKOK-u tek nakon godine dana stupio na snagu a mi ga evo 15 minuta donosimo gotovo onda prije kako bi mogao saživjeti odnosno stupiti na snagu 1.7. Međutim, govoriti o zakonu a ne govori o aktualnostima koje se događaju u policiji, što se događa to znači negirati okruženje, negirati uopće stvarnost. Priča o gospodinu Faberu priča je o policiji. To je čovjek kao što je rekao kolega Dragovan doveden nevoljko na svoje mjesto pritisnut groznim trenucima u kojima se našla Hrvatska. Nije on rado primljen na ovo mjesto, nego eto tako da figurira i da u onom groznom trenutku začepi oporbi usta, da se ipak nešto mora učiniti. Čovjek koji je čim je došao rekao istinito i pošteno što je zamotano u celofanu i čovjek je razmotao celofan i želio čistiti stvari koje smrde ali su počele očito opako za nekoga smrditi. I šta se tada događa? Gospodin Faber je onemogućen u svojim policijskim poslovima i ovlastima i stavljen za birokratski stol, a stvar očito ponovo zamotana u celofan. Ali mnogi se varaju pa i oni koji na unapređuju da će tomu biti tako. Ne daju se svi u Hrvatskoj ušutkati pa ni onda kada se unaprijede, a gospodin Faber vam neće šutjeti. Neće sigurno šutjeti jer je takav čovjek po habitusu, jer je čovjek koji sluša glas svoje savjesti, jer je čovjek koji sluša glas svoga poziva i bilo gdje i bilo kada naći će načina. I takvih ima dosta koji se neće dati ušutkati. Postoje ljudi koji u svim vremenima i u teškim vremenima ostaju na visini svog profesionalnog i ljudskog zadatka. Takav je gospodin Faber i nećete ga se riješiti.

što reći? Osnovno ovaj zakon što je trebao reći i razriješiti? Pitanje razdjelnice između državnog odvjetništva i policije, ali ovoj vlasti ne pada na pamet da svoj dio snaga koji sudjeluju u otkrivanju počinitelja i fiksiranju tragova, dakle osiguravanju one građe za efikasan postupak da stavi pod dominaciju pravosudne vlasti. Lakše je da ovako ipak malo kod pravosuđa se zazire pa tu nekakvi obziri i postoje. Dakle, lakše je nazvati telefonom. Zato ovaj zakon i moja osnovna primjedba na ono prvo čitanje bila je da se razriješe odnosi, to je ovaj zakon trebao riješiti, između policije i državnog odvjetništva jer Zakon o kaznenom postupku poznaje samo jednu liniju zapovijedanja kada se objavi rat kriminalcima a to je u svakom slučaju kada je počinje kazneno djelo. I kada se donosio Zakon o kaznenom postupku bilo je rečeno ta pitanja detaljne razrade riješit će Zakon o policijskim ovlastima koji je trebao ići paralelno. Nakon toliko vremena donosi se ovaj zakon ali moja primjedba biva odbijena s obrazloženjem da je to dostatno uređeno u Zakonu o kaznenom postupku. Pa dobro, ako se već laže kod donošenja zakona kako se neće onda lagati u njegovoj primjeni i kakva će onda biti njegova primjena. A to nije važno radi nekakvih teoretskih samo pitanja nego čisto radi učinkovitosti sustava. Isto ono vrijedi što je rečeno i što smo govorili ovdje iz kluba SDP-a kada smo govorili i o Zakonu o kaznenom postupku i o Zakonu o državnom odvjetništvu da ponovo ćemo imati dvije linije zapovijedanja i bježanje od odgovornosti. Kod dobrih riješenih stvari bit će strka o rezerviranju termina kako priopćiti javnosti čije su zasluge, da li policije ili državnog odvjetništva, ili pak suda koji je doveo stvar do kraja. Kad stvar neće kretati onako kako bi to trebalo ići onda će dolaziti do prebacivanja odgovornosti a to ovaj zakon omogućuje jer nije riješio na dovoljan način što se događa onda kada državno odvjetništvo ono koje je gospodar istražnog postupka daje naređenje a što se događa onda kada policija neće da postupi po njegovom naređenju. I danas imamo situacije da se traže podaci od raznih državnih institucija i tijela, prije svega onih koji bi trebali biti jednostavno pomoćna radna snaga državnom odvjetništvu i da se ne dobivaju odgovori, od Ureda za sprječavanje pranja novca pa do samih ministarstava. I taj zakon dakle evo policijskim ovlastima trebao je to riješiti, ali ne. Prema tome, i čitav drugi niz stvari koji bi na jasniji način definirali i njihovu odgovornost i vezanost samo za zakon a ne za politiku nije riješen. Ponovit ću i ovdje, dakle ne samo kod državnog odvjetništva bilo je dosta situacija kada je premijer nošen upravo i na krilima toga očekivanja javnosti što se sve događalo u javnosti, poraz najbrutalnije vrste kriminaliteta. Stalno izlazite sa statistikama da po statističkim podacima taj broj je u opadanju, ali kada vidite modus operandi način na koji su pojedina kaznena djela izvršena koje zgroze javnost one u svojoj ukupnosti i u svojoj težini bez obzira na broj govore o ozbiljnosti situacije i porastu najpogibeljnije vrste kriminaliteta. Mi danas imamo u Hrvatskoj priznali vi to ili ne ubojstva po narudžbi koja nemaju adekvatnu ni sankciju a niti se adekvatno procesuiraju, niti se mogu adekvatno procesuirati jer se neadekvatno otkrivaju. A ne mogu se ni otkrivati dok god policija ne bude vezana samo za zakon a ne po naredbi. Premijer je otvoreno govorio izdao sam nalog policiji, izdao sam nalog. Ne očekujemo od policije što inače svi premijeri govore. Kasnije pritisnut oštrim osudama javnosti to se više nije događalo javno ali tko nama kaže da se to nije događalo tajno, a pogotovo je sladak obračun sa političkim protivnicima i njihovim bližnjim ili daljnjim. Mi imamo podatke i ja osobno kada je došao policijski inspektor još za vladavine ministra Kirina kad bi se provjeravali neki medijski članci koji nisu bili točni a on je urlao doslovno, to su riječi inspektora koji mi je ostavio broj, telefon, ime i prezime ako vas bude zanimalo. Ali nađite mu nešto. Je li tako radi policija? Ali čovjek pritisnut svojom savješću odbio je to raditi, napravio je sve lege artis. Dakle, postoje takvi ljudi. I nitko to ne negira da pretežni dio svakoj profesiji upravo poštenih ljudi koji ništa neće drugo i ne žele nego raditi po savjesti i po zakonu ali im politika to ne da. To im ne da ova vladajuća politika jer je to za nju očito preopasno. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Što je cilj ovoga zakona? Zašto se donosi Zakon o policijskim ovlastima? Pa zato što hoćemo imati efikasnu policiju. Šta je to efikasna policija? Ona koja otkriva počinjenje kaznenih djela, koja hvata te počinitelje i koja istovremeno djeluje čuvajući, štiteći, neugrožavajući ljudska prava. Da bi bila efikasna policija naravno mora imati ovlasti. E sada to može biti dobro a može biti i loše. Dobro je da policija ima široke ovlasti ako je ona depolitizirana, ako je ona posve profesionalna i ako ona te ovlasti široke koje ima koristi za suzbijanje kaznenih djela, otkrivanje kaznenih djela i hvatanje počinitelja. Loše je da policija ima ovlasti ako je ona politička. Jer ako je to politička policija onda je bolje da ima što manje ovlasti a najbolje je da nema nikakve. E sada kakva je naša policija? Je li naša policija politizirana, je li to politička policija ili je ona profesionalna? Možda ćemo odgovor naći u efikasnosti te policije. Ta efikasnost se mijenjala, nije uvijek bila ista. Recimo u vrijeme ministra Kirina, u vrijeme ministra Rončevića nisu bili osobito efikasni. Ministar Kirin se bavio praćenjem internetskih servisa, a za vrijeme na primjer ministra Rončevića nije ništa poduzela da otkrije ili da rasvijetli, da ustanovi istinu oko afere nabavke kamiona. Policijske predistražne radnje počele su tek kada je ministar Rončević otišao i kada je došao novi ministar. Kada su došli novi ministar i novi ravnatelj policije policija je počela raditi odlično. Riješeno je nekoliko krupnih slučajeva. Riješen je slučaj Glavaš u Osijeku, uz to još 49 drugih ubojstava je otkriveno u Osijeku, koja su riješena radeći na slučaju Glavaš. Razrješeno je ubojstvo Ivane Hodak, kompliciran, težak slučaj, razriješen je možda još teži slučaj ubojstva Ive Pukanića, pronađeni su izvršitelji, pronađeni su i organizatori, još nije se došlo do nalogodavaca, ali na koncu to je pomalo danas i izvan domašaja hrvatske policije, tu je potrebna i međunarodna suradnja. Spriječen je atentat u Rijeci, u svakom slučaju policija je počela raditi izvrsno na ponos i zadovoljstvo svih nas. Svi smo bili puni hvale i za novog ministra i za novog ravnatelja policije. I bili smo puni hvale sa razlogom. Oni su, ravnatelj policije, ove policijske ovlasti koje im zakon daje u ovom ili prijašnjem Zakonu o policiji iskoristio na pravi način da policija otkriva kaznena djela. I što se onda dogodilo? Tako uspješnog ravnatelja, tako uspješne policije koji je policijske ovlasti koristio na pravi način se smijenilo. Pa zašto se smjenjuje uspješnog policajca? Pa ne mogu se ljudi načuditi. Pa očito je valjda da onima koji su ga smijenili to ne odgovara da policija otkriva kaznena djela, da se ne boji ući u predistražne radnje korupcijskih afera i onda kada su najviši državni dužnosnici u nju uključeni i očito da tu predistragu istjeraju do kraja. E to onima koji su Fabera smijenili ne paše. A tko je Fabera smijenio? Premijer Sanader. Pa zašto? Što je njemu smetao uspješan ravnatelj policije? O smetao mu je! Itekako mu je smetao! Smetao mu je time što je htio progoniti kriminal, htio je razriješiti korupcijsku aferu o vojnim kamionima. E pa nećeš, misli si premijer Sanader, e pa nećeš. Ta afera nije tako jednostavna, nije to obična afera, ona dotiče HDZ, dotiče visoke dužnosnike, dolazi do mene kao premijera, pa nećeš mi to raditi. Nećeš raditi svoj policijski posao kao što si ti mislio da ćeš ga raditi profesionalno i do kraja. Ma smijeniti ću te, smijeniti ću te dovesti ću drugoga. Kada je dolazio ministar Karamarko je rekao da mu je cilj depolitizacija policije, što to znači? Što znači ta njegova rečenica u vrijeme njegovih …/Govornik se ne razumije./… ovdje u Saboru? To znači da je policija bila politizirana. Pa novi ministar sebi za cilj postavlja depolitizaciju te policije. I dobio je jednodušnu podršku ovdje u Saboru, svi smo znali da govori istinu kada govori o politiziranoj politici, svi smo znali da je u pravu kada mu je cilj depolitizacija te policije. A je li Karamarko uspio? Nije. Bacio je koplje u trnje, pristao je da mu maknu Fabera, bila mu je draža fotelja ministra od depolitizacije politike. Šta može? Svaka roba ima svoju cijenu, to je tako zakon tržišta. Zašto je na to pristao, ja ne znam, to zna on. Uglavnom, jedan uspješan ravnatelj policije pretvoren je vjerojatno u neuspješnog političara. A koja poruka je poslana ne samo novom ravnatelju nego svim policajcima u sustavu? E pa policajci dragi da vam nije slučajno palo na pamet baviti se vašim poslom, istraživati kriminal, osobito, osobito ako bi ta vaša istraga mogla dovesti do neugodnih visokopozicioniranih adresa. Jer budete li tako radili, ma možete vi biti uspješni ne znam kako, ma vi možete riješiti 150 ubojstava najkompliciranijih, ma vi možete biti geniji, smijeniti ćemo vas, smijeniti ćemo vas, nećete više biti policajci. To je poruka koja je poslana svim policajcima, novom ravnatelju policije i cijeloj javnosti hrvatskoj. Kako će se sad policajci, kako će oni sad primjenjivati ovaj zakon. Kako da ga primjenjuju kad su u strahu za radno mjesto? Za Fabera se našlo novo, državni tajnik, pa jer bi bilo malo preopasno samo tako baciti na ulicu a da ne znamo da li će poslije toga nešto pričati ili neće pričati. Ali za hrpu onih službenika policijskih koji budu htjeli radit svoj posao pošteno i odgovorno neće se naći mjesto državnog tajnika. Nema toliko, koliko god da je ova Vlada proizvela državnih tajnika na hrpe, nema toliko. Više je policajaca nego državnih tajnika. Ne mogu ih sve pretvoriti u državne tajnike, sve one koji budu htjeli pošteno primjenjivati ovaj zakon, koristiti ove ovlasti. Prema tome, kao i rasprava o prethodnom zakonu, ma zakon je super, ma zakon je odličan, pa protiv zakona nema nitko ništa, ali djelovanje Vlade prema policiji, prema glavnom ravnatelju policije, prema policajcima, to veze s ovim zakonom nema. To je drugi par rukava. To je poruka bojimo se efikasne policije i smjenjivat ćemo svakog efikasnog ravnatelja koji bude išao u istrage protiv visokih dužnosnika. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Dva ispravka. Prvi gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Pa evo moram ispraviti krivi navod kolege Stazića. Nema "afere kamioni". Postoji optužba moralne vertikale Pantovčaka koja želi oderat bivšeg ministra Rončevića, čisto iz osvetničkih razloga i postoji papagajsko ponavljanje da, afera postoji. Dokazat ćemo, afere nema. Ali isto tako ćemo pogledat da li je bilo afere pri nabavi vatrogasnih cisterni iz 2003. za vrijeme Vlade

U čitavom nizu netočnih navoda koje je izrekao gospodin Stazić ja ću ispraviti ovaj jedan u kojem on veže razrješenje sa dužnosti glavnog ravnatelja policije, gospodina Fabera, sa po njemu "aferom kamioni" i s mojim imenom. Gospodine Stazić, vi ste predsjedavali saborskim povjerenstvom, istražnim povjerenstvom u kojem ste saslušali gospodina Fabera i on vam je na izričiti upit da li ste pronašli elemente kaznenog djela rekao ne, da jesmo već bi podnijeli kaznenu prijavu protiv počinitelja, pa bio on i ministar Rončević. Na šta ste vi raširili svoje bistre okice i naravno zaključili da to ne može ići tako i nastavili pritisak na gospodina Fabera, zajedno sa još nekim članovima vašeg kluba. Ako je itko politizirao gospodina Fabera, Ravnateljstvo policije i policiju onda ste to bili vi. Hvala, gospodine potpredsjedniče Sabora. uz stvaranje Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, jer su se njime stvorile pretpostavke npr. da korumpirani lokalni moćnici ne mogu više kočiti istrage kao što je bio slučaj očito u primjeru "Brodosplita" i "Imostroja" koje nisu doživjele sudski pravorijek upravo zbog loše odrađenih istraga za koje je nesumnjivo najodgovornija osoba bio čelni čovjek policije u Splitu, koji je tada štitio interese HDZ-a, a ne građana zaposlenih npr. u "Škveru". No smjena Fabera, ispričavam se još jednom, unapređenje Fabera, zaustavilo je Karamarkovu najavu o depolitizaciji i profesionalizaciji politike i dodatno dovelo u pitanje spremnost ove vlasti aktualne da se istinski bori i sa organiziranim kriminalom i sa korupcijom jer poruka je strašna budući Sanader poručuje ne dirajte moje HDZ-ovce i kad su ogrezli duboko u korupciji i kriminalu. I to je odgovor na pitanje zašto u hrvatskoj mreži korupcije nema velikih riba. Čuva ih Sanader. Smjena ravnatelja policije Fabera, još jedanput ponavljam, po nalogu premijera Sanadera predstavlja potpuni krah Karamarkova koncepta depolitizacije i profesionalizacije policije. Sanaderovo poimanje profesionalizma u policiji, ali i u cijeloj politici je bespogovorna poslušnost pa svi koji struku, odgovornost i profesionalnost stavljaju ispred HDZ-ovih stranačkih interesa završavaju gubitkom posla. Potvrdila je to i nedavna sjednica Antikorupcijskog vijeća Hrvatskog sabora na kojoj je dokazano da novinar koji svojim istraživačkim radom ukaže na korupciju blisku HDZ-u dobiva otkaz. Isto se dogodilo Faberu koji je očito radeći u interesu građana odbio provoditi političke naredbe iz Sanaderove radionice i nastavio stručno i odgovorno raditi svoj posao bez obzira što su rezultati tog rada ukazivali na štetnost Sanaderove politike. HDZ i Sanader podržavaju borbu s korupcijom i kriminalom samo ako nije povezana sa visokim dužnosnicima njihove stranke. Mislim da smo došli vrlo brzo vrlo blizu trenutku u kojem će jedini spas za Hrvatsku biti da cijela Sanaderova Vlada bude unaprijeđena. Hvala. Tri ispravka. Prvi je gospodin zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Teško je objasniti mržnju koja izvire iz govora kolege Jovanovića, ali ćemo ispraviti barem onu temeljnu poruku da netko iz HDZ-a odnosno premijer Sanader da šalje poruku, kako je on to rekao, da se ne dira HDZ-ovce makar oni bili ogrezli u kriminalu. Nitko nije izuzet i takva poruka uopće ne postoji. To je prvo. Drugo, poruka koja se šalje javnosti je da nitko ne može bit izuzet od progona ako je počinio bilo kakvo kazneno djelo. I treća poruka, upravo ovim zakonom se stvaraju pretpostavke da bi se stvarno i u konačnici, na pravi način, policija othrvala svim nepravilnostima za koje imaju svoje ovlasti. U vaše vrijeme nažalost nije bilo nimalo želje da se to napravi. Ispolitizirali ste policiju do maksimuma stavljajući političkog aktivistu, vašeg kandidata za gradonačelnika. Dakle, potpuno ste politizirali u to vrijeme policiju, a ne samo policiju nažalost. Drugi ispravak. Gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala, gospodine predsjedniče. Pa netočna je tvrdnja kolege Jovanovića da netko štiti HDZ-ovce, premijer ili bilo tko drugi. Vi ih štitite kolega Jovanović, jer izmišljenim aferama i optužbama dovodite do toga da vam više nitko ne vjeruje, to je jedno. Drugo, povijest je učiteljica života i sjetite se, 2001. godine svi načelnici, gradonačelnici za vrijeme ministra Lučina bili su optuženi za zloupotrebu položaja i sklapanje štetnih ugovora. ugovora. Isti obrazac u svim gradovima, svim općina. Prema tome, tko koga tuži? Dakle, jasno da poslije toga nitko se nije ni ispričao, a ništa nije ni pronađeno. Prema tome, s vaše strane je bilo neutemeljenih optužbi. Treći ispravak. Gospođa zastupnica Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ispravljam netočan navod koji je gospodin zastupnik iskazao, a to je da je dokazano da je novinar koji piše na sjednici antikorupcijskog vijeća dokazano je da je novinar koji piše o korupciji radi toga dobio otkaz. Ja moram reagirati kao potpredsjednica Nacionalnog vijeća, bila sam nazočna radi ozbiljnosti i vjerodostojnosti rada toga vijeća, novinari su izlagali svoje probleme, korupcijske rizike, pisanje o korupciji i subjektivni iskaz novinara je da je dobio otkaz zato što piše o korupciji. Nikakve dokazne radnje tamo nisu provođene, niti je utvrđeno pravi razlog zbog kojeg je otkaz dan. Otkazano jest, ali Nacionalno vijeće ne provodi dokazivanje i nije dokazano ništa. Ne. Jer da je točan navod što ste vi rekli da su svi gradonačelnici bili istraživani i završili u … Gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolege zastupnici. Pa očito je da upravo danas zbog televizijskog prijenosa kolege zastupnici iz oporbe ciljano pokušavaju ispolitizirati policiju i pokazati i prikazati policiju kao poslušnike koji su podanici aktualne politike. … /Govornik je isključen

da ih taj Zakon o policijskim poslovima uopće nije interesirao i da jednostavno njih ne interesira pitanje policijskih službenika, znači onih policajaca koji u u principu su temelj policije i nose sve ostale poslove, nego im je zgodno bilo politizirati i to sad, eto najvjerojatnije oko ovog zadnjeg slučaja. No podsjetiti ću ih, nitko od njih se nije prisjetio, iako mislim da su svi bili pozvani kada je 101-ica slavila obljetnicu sada da ipak sve to tako nije. Da mnogi policajci rade po svojoj savjesti i podsjetiti ću vas sada da današnji potpredsjednik Sabora, a tadašnji ministar unutarnjih poslova '96. godine ipak nije postupio pod političkim pritiskom kada je trebalo spriječiti okupljanje na Trgu Bana Jelačića vezano uz 101-icu. Tako da, molim vas kad već pokušavate politizirati, onda budite korektni pa se sjetite da ipak to nije točno. No da i ja ne bi politizirao i nasjeo vašim provokacijama, ja ću zamoliti ovdje tajnika Ministarstva unutarnjih poslova jer mi je jasno da što se tiče intervencije sam ovaj prijedlog zakona ne možemo napraviti, ali sam zamoljen od Sindikata policije Hrvatske da vam prenesem pa da se pokuša to podzakonskim aktima koji će se donositi temeljem ovog zakona u tom smislu nešto promijeniti. ti prijedlozi nisu loši. Pa ja ću sada kratko i taksativno pokušati vezano uz to vam reći. Što se tiče članka 58. ovog zakona, a to je privremeno oduzimanje i čuvanje i prodaja predmeta koji policijski službenik privremeno oduzme, mislim da bi tu trebalo vidjeti da se možda podzakonskim aktom riješi taj problem čuvanja predmeta, oduzetih predmeta. Mislim da bi bolje rješenje bilo da policijski službenik mora hitno, neodgodivo i što žurnije dostaviti nadležnim državnim tijelima ili sudovima takve predmete jer je upitno i gdje ćete skladištiti, gdje ćete čuvati u policiji takve predmete, a i teret na kraju te osobe koja će biti zadužena da mora čuvati takve oduzete predmete. Mislim da bi to trebalo ipak prebaciti na ona tijela kojima će ti predmeti koristiti u daljnjoj istrazi. što se tiče članka 81., gdje se u principu pobrajaju sredstva prisile. Mislim da bi bilo dobro vidjeti da i elektrošoker se uvrsti u ta sredstva. Mislim da to sredstvo, znači primjena elektrošokera u svladavanju opasnih prekršitelja može uz najmanje posljedica, pa čak i za one koji imaju ugrađene pacemakere biti, a može imati svoju svrhu daleko korisnije može imati svoju svrhu daleko korisnije nego neko drugo sredstvo prisile, a velim uz ovo može biti uz najmanju štetu. Zatim, što se tiče, isto tako bi u članku 85. gdje se pobrajaju pobrajaju razlozi za uporabu sredstava za vezivanje, mislim da bi se tu moglo dodati i upravo to i za elektrošoker. Znači samo dodati još za vezivanje i primjenu elektrošokera jer ovi razlozi su po meni itekako korisni ovdje koji su pobrojani u samom zakonu. Što se tiče opet primjene motornih vozila u članku 89. koja mogu koristiti kao sredstva prisile prilikom osiguranja prilikom osiguranja štićenih osoba, mislim da se ta sredstva mogu koristiti i prilikom rješavanja talačkih situacija. Mislim da to nije loše, da eventualno isto tako se u tom podzakonskom aktu definira. Što se tiče članka 91. koji kaže da uporaba vatrenog oružja prema osobama kojima se policajac može koristiti vatreno oružje prema osobama kojima se može izreći kazna zatvora najmanje 10 godina. Ne znam zašto baš 10 godina. Sindikat policije misli da bi to trebalo biti sukladno Zakonu o kaznenom postupku gdje se navodi da je 5 godina ta neka granica težeg težeg kaznenog djela, odnosno najtežeg kaznenog djela i da onda u principu ili da se taksativno pobroji koja su to djela za koja smije policajac koristiti vatreno oružje. I na kraju da konačno sadašnje ministarstvo sa sadašnjim ministrom donese u onom dijelu članka 104. gdje su ovlasti za donošenje propisa da donese konačno Pravilnik zaštite na radu policijskih službenika. Zašto? Postoji Zakon o zaštiti na radu, ali taj Zakon o zaštiti na radu upravo upućuje upućuje da sve ostale institucije, sva ostala resorna ministarstva, znači sve ostale djelatnosti pobliže predvide koja zaštitna sredstva se moraju koristiti radi sigurnosti osobe za pojedina radna mjesta. Mislim da to ne bi bilo štetno da se jednom pokuša, iako i zakonom obvezuje na neki način da se mora donijeti takav pravilnik o zaštiti na radu, zašto se ne bi donio taj pravilnik zaštite na radu policijskih službenika, koji bi normalno svu specifičnost ovih poslova pokušao vidjeti što to policajac mora koristiti na pojedinim poslovima u pojedinim situacijama i mislim da bi to pojedine pojedine nedoumice itekako moglo razriješiti kada se govori da mora nositi zaštitni prsluk ili ne znam što mora koristiti kada koristi se neka sredstva koja mogu ostaviti trajne posljedice po osobu koja to koristi, mislim na kemijska sredstva. Znači evo u tom dijelu ja vas molim to su neke od bitnih prijedloga sindikata policije Hrvatske. Mislim da ne ... što se tiče samog zakona, već da se to mogu sa podzakonskim propisom itekako poboljšati i urediti. Hvala vam lijepa.

Evo danas se o ovome zakonu vodila žestoka rasprava, a najmanje se govorilo o tome zakonu. Cilj ovog zakona je poboljšati djelotvoran rad policije i zaštitu temeljnih prava i sloboda. Donošenjem ovog zakona čini se veliki pomak prema pravnoj sigurnosti građana, jer se ovlasti policije definiraju kroz zakon, a ne podzakonskim aktima kao što je to do sada bilo. Ovim zakonom detaljno se propisuje i definira policijske ovlasti i njihove primjene. Naime, od članka 13. do članka 81. detaljno je definirano 25 ovlasti i primjene ovlasti policijskih službenika. Člankom 81. do 101. propisano je 13 dopuštenih sredstava prisile od tjelesne pa do posebno posebno oružja. Naime, ono na što bi obratio pozornost to je znači na članak 91., 92., 93. a to je način uporabe vatrenog oružja. Djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova, naši policajci znamo svi da nisu zbog financijske situacije u samoj državi adekvatno opremljeni za određene intervencije kada se izlazi na sam teren, a znamo kada čovjek izađe na ulicu sa automatskom puškom koja nema kontrole prilikom ispaljivanja hitaca, da jednostavno može ubiti bilo koga na samoj ulici. Tako da bi policajcima kroz njihovu obuku trebalo dati daleko veće ovlasti ili pripremati ih da ponekada prvo pucaju, pa onda kažu "stoj" da zaštite sebi i građane oko samih sebe. Ono što se uz primjenu ovog zakona koji ćemo donijeti i pomlađivanja naših policajaca, znači sa dodatnom obukom, sa dodatnim opremanjem, jer mi možemo biti presretni i zadovoljni sa našom policijom kada sa našom policijom kada se sjetimo da se većina naših policajaca koji dan danas još rade, da su jednostavno o policijskim poslovima naučili u rovovima dok su branili Domovinu. dok su branili Domovinu. I uz primjenu ovoga zakona dodatno opremanje i obuku, mislim da ćemo imati djelotvornu policiju. I evo na kraju uz podršku ovome zakonu želim čestitati Dan državnosti svim pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslova i svim pripadnicima Oružanih snaga, jer su oni najzaslužniji što ćemo sutra imati praznik Dan državnosti. Hvala lijepo. (HDZ)** Hvala. Gospodin Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Razgovarati o Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima treba imati na umu da je policija, da policija može biti instrument države, a mi bi htjeli da policija bude instrument pravne države. I tu razliku mi naglašavamo posebno iz kluba SDP-a. Naime, od strane predlagatelja širi se normativni optimizam, sugerirajući nama i građanima da će biti sve uredu ako se donese zakon. Međutim iz prakse pogotovo ove skorašnje, nedavne može se zaključiti da zakoni idu drumom, a politika i vlast šumom kada je u pitanju policija. Zašto? Pa kod zadnje promjene ministra policije i ravnatelja policije, ovdje u Hrvatskom saboru i jedan i drugi ministar, a kroz javnost i ravnatelj policije tražili su da im se da vrijeme kako bi mogli kadrovski konsolidirati policiju, kako bi mogli depolizirati policiju, profesionalizirati policiju, kako bi mogli urediti sustav napredovanja u policiji zavisno od toga da li poštuju zakon, a ne hijerarhija u smislu postupanja, kako bi mogli uspostaviti koordinaciju rada policije i službi i kako podići opću sigurnost građana. Dakle, policija jest ova državna sila, državna moć. I mi donosimo okvir zakonski, osiguravamo pravna i materijalna sredstva kako bi policija dobila tu moć, ali od te moći nema nikakve koristi ako je ona politizirana. Ako je najvažniji elemenat policijska poslušnost. Da je to tako upravo sam naveo što je ministar unutrašnjih poslova i već sada smijenjeni ravnatelj Hrvatske policije, tražio od nas ovdje i od hrvatske javnosti da mu se osigura kako bi uspješno mogao reći da je u policiji vladavina prava i pravna država smisao rada. U takvim okolnostima donositi zakon posebno set današnjih zakona gdje se istražne radnje u naravi povjeravaju policiji, gdje policija odlučuje i ima ogromno diskreciono pravo bez osiguranja nadzora i oslobađanja policije od političke ovisnosti nije pametno, to zaista nije u interesu Republike Hrvatske a posebno ne u interesu sigurnosti građana Hrvatske. Moguće je vrlo lako skliznuti iz kolosijeka pravne države kod ovakvog zakona a posebno kod ovakve prakse hrvatske Vlade. Ako se tome još doda da u članku 4. konačnog prijedloga zakona predviđeno je razmjerno postupanje ciljevima i potrebama a da se ti ciljevi, te potrebe, ta razmjernost nigdje ne standardizira onda to zaista otvara ogromne dileme odnosno one koji znaju da policija zna zloupotrijebiti svoje ovlasti a posebno ako joj namiguje izvršna vlast Vlada koja postavlja ravnatelja i ministra onda zaista nema nikakvog razloga da nakon smjene ravnatelja na ovaj način bez valjanog obrazloženja damo bianco povjerenje ovom zakonu, nema takvog razloga. Nema ni rezona, naprosto ne ulijeva povjerenje praksa na koju se mi ovdje pozivamo. Zbog toga smatram da bi bilo korisno da se s obzirom da Sabor ne vrši svoju ustavnu ulogu i ne nadzire a nema ni građanskog nadzora policije, bilo bi vrlo korisno da se otvori ponovo rasprava o sigurnosti kao sustavu koji bi morao djelovati autonomno od izvršne vlasti. To bi bilo u interesu građana, sigurnosti građana, to bi bilo u skladu sa standardima Europske unije i to bi sasvim sigurno osiguralo da Hrvatska lakše prevlada pristupne pregovore sa Europskom unijom i da se skine blokada sa pravosuđa u cjelini. S obzirom da za to nema političke volje ima puno razloga da se to može tvrditi, ima puno elemenata za to a jedan je i od u zakonu ugrađenih članaka, mislim da je članak 103. ili 104. gdje je osigurano da ministar i državni odvjetnik propisuju postupanje u izvidima policije. Mislim da je to bianco preširoka ovlast koja se prenosi na državnog odvjetnika i ministra unutrašnjih poslova. S obzirom da je puno toga rečeno ja mislim da sam obuhvatio sve ono što sam htio posebno naglasiti. Moglo bi se još tu govoriti kako je vrlo osmišljeno ovisnost postavljena kroz izbor i imenovanja od državnog odvjetnika do ravnatelja policije i ministra unutrašnjih poslova, Državnog sudbenog vijeća što sve ukazuje da je osmišljena ta ovisnost o izvršnoj vlasti i o političkoj volji. Zbog toga ovaj zakon po mojem sudu ne zaslužuje prolaz u Hrvatskom saboru. Hvala lijepa. Hvala. Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.